Моля, режим на регистрация. Госпожа Петрова е онлайн. Здравейте, госпожо Петрова, Вие също участвате в регистрацията.

2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Вносител – Министерският съвет на 29 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 13 януари 2021 г. 2021 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. Вносител – Министерският съвет на 6 януари 2021

Проект на решение за одобряване на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение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

Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител – Министерският съвет на 29 януари 2021 г. точка трета за петък, 5 февруари 2021 г. 9. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 5 февруари 2021 г.“ Моля, режим на гласуване по предложения Проект за дневен ред.

Уважаеми колеги, постъпило е предложение от господин Марешки на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: „На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме да се включат като точка в предстоящата седмична програма на Народното събрание

съгласно чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесени от Министерския съвет на 21 януари 2021 г.“ По начина на водене? Заповядайте, госпожо Мехмедова. Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Днес отново ставаме свидетели на поредното нарушаване на Конституцията в Народното събрание. Колегите от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ предлагат включване на точка в текущата седмична програма за работа на Народното събрание по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по тема, по която правителството е длъжно по силата на закон да представя доклади в Народното събрание за участие на Република България в процесите за вземане на решение на Европейския съюз през предходно председателство и за приоритетите на Република България. По време на текущо такова Народното събрание изслушва министър-председателя или заместник министър-председателя по чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Министерският съвет в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията в началото на всеки шест месеца е длъжно да представя тези доклади пред Народното събрание. Недопустимо е в една парламентарна република,

за организацията и дейността на Народното събрание тази точка да бъде включена в днешния дневен ред.

Гласували 160 народни представители: за 45 плюс един дистанционно – стават 46, против 64, въздържали се 51. Предложението не е прието. Господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Когато миналата година през юли президентът Радев вдигна юмрук над главите на протестиращите български граждани, раздели нацията и изкрещя: „Мутри, вън!“, бяхме сигурни, че изстреляният халосен патрон ще пообиколи пространството над триъгълника на властта, но след рикошет в истината като бумеранг ще връхлети върху президентската хасиенда отсреща. Няма как да не последва възмездие, когато по време на незапомнена чума се опитваш да отстреляш ония, които денонощно се борят за спасението на всеки български живот. Хората са измислили поговорка: „Не гледай сламката в окото на отсрещния, а виж гредата в своето око!“ Защото едно е да клеветиш без никакви доказателства опонента си, а друго е, когато срещу теб се изправят българското правосъдие и Европейската служба за борба с измамите. Като казваме „Нова година – нов късмет!“, вчера медиите рано-рано изстреляха над потъналото в тишина президентство незаобиколими въпроси: ОЛАФ заподозря в корупция секретаря на президента по антикорупция Пламен Узунов. Българското МВР е нарушило условията на своето споразумение с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства, като е използвало парите от Европейския съюз за закупуване на автомобили с повишена проходимост, вместо нови полицейски автомобили с висока проходимост за всякакви терени. Според разследването на ОЛАФ това се е случило. Европейската служба за борба с измамите препоръча да бъдат възстановени в бюджета на Европейския съюз близо 6 млн. евро, както и да прецени наличието на предпоставки за откриване на наказателно производство срещу служители на МВР. Пред националните медии от Дондуков 2 най-нагло коментираха разследването на международните експерти с думите: „Лъжа до лъжа.“ Ето как Румен Радев се опитва да разпъне чадър над съветника си за разследването в ОЛАФ. Лъжите на Дондуков 2 извират непрекъснато, правят препратка за сключването на договора, но ОЛАФ не атакува договора, а по-важни обстоятелства. Важно е да се отбележи,

Действащият български Закон за обществените поръчки не предвижда възможност за отмяна на влязло в сила решение, потвърдено включително и от българския съд. От ОЛАФ се интересуват кой е манипулирал процедурата по обществената прочъка преди откриването ѝ? Кой е задал критериите, за да нагласи избора на изпълнителя, а критериите и процедурата са проведени именно по времето на Радевия изпълнител на поръчки? Тоест, докато човекът на Радев е шеф на МВР, се променят условията на обществената поръчка и тогава се решава, че ще се вземе предвид най-ниската цена, а колите може и да са с повишена проходимост, а не както е заложено в началото – само с висока. По този начин изискванията се нагаждат така, че да спечели компания, която произвежда само автомобили SUV или джип. ОЛАФ е категорична в какво се състои нарушението в критериите по конкурса преди откриването на процедурата – това са нещата, които са свършени от служебния шеф на МВР Пламен Узунов от служебното правителство на президента Радев. Ако трябва да обобщим накратко, ОЛАФ и разследването търсят отговори на следните въпроси: кой е манипулирал тази обществена поръчка, за да се стигне до такъв избор? от фирмите, заявили участие в конкурса, произвеждат и SUV, и джипове? Кой е поръчителят на аферата, която отново ни злепоставя пред Европейския съюз? Към Прокуратурата на Република България е отправена препоръка за досъдебно производство за длъжностни лица от МВР за злоупотреба с власт и облагодетелстване на трета страна. Освен деянията, по които са обвинени, предмет на разследването са търговия с влияние, както и извършени корупционни и длъжностни престъпления. Уважаеми колеги, помните ли репликата на Огнян Герджиков, с която той ясно описа простия механизъм на вземане на решения в печално известния служебен кабинет на Радев. Желанието на Президента на Републиката е това да бъде направено по този начин, по който аз докладвам. Това е! Ето така са вземали решенията каквото каже президентът, такова е решението без оглед на законодателството в България. И сега, господин Президент, просто така наредихте. Ние отдавна знаем, че конституционно отредените Ви правомощия Ви стягат, но нека не забравяме, че в правовата държава има норми на политическо благоприличие, които родните държавници следва да спазват. Господин Президент, не станаха ли твърде много провалите на Вашия екип? Докога обществото ще търпи неадекватните Ви действия и елементарната липса на контрол върху подчинените Ви? Докога разюзданото президентство и неговите служители ще рушат авторитета на европейска България? Както се казва, какъвто чорбаджията, такива и ратаите му! Но няма защо да се учудваме – та нали само преди два месеца Вие лично, господин Президент, направихте за резил в една европейска страна, скривайки, че не сте уведомен за контакт със заразен с COVID-19. Излъгахте безцеремонно целия ни народ, че не знаете, а всъщност сте бил уведомен ден преди пътуването. И домакините Ви изгониха заслужено като бездомно куче от страната, в която поставихте под риск... (Шум и реплики от и нейните граждани, и делегацията, която придружаваше президента. Господин Радев, Вие сте срам и позор за страната ни,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Но преди всички, уважаема госпожо Председател, по начина на водене: моля да припомните на депутатите, които правят декларация, че България е осъждана неведнъж заради това, че депутати от ГЕРБ си позволяват тук да изопачават фактите и да произнасят присъди. България е осъждана неведнъж за хора, които тук четяха СРС-та или подобни на тази декларация, моля също да пазите авторитета на институциите. Скоро има избори и тогава хората ще се произнесат дали искат политици като Румен Радев или политици като Спас Гърневски. (Ръкопляскания от Продължаваме със съобщения: Постъпили законопроекти и проекторешения от 27 януари 2021 г. до 2 февруари 2021 г. Законопроект за допълнение на Закона за наследството. Вносител – Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен на Комисията по икономическа политика и туризъм,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 Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух. Вносител – народният Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Проект на програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република и Проект на решение за приемане на програмата за определяне числеността на въоръжените сили. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по отбрана и на Комисията по външна политика. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите. и медиите. От Националния статистически институт е постъпила информация за Стопанската конюнктура през януари 2021 г., Индекси на цените на производителите на вътрешния и международния пазар в промишлеността декември 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката

А, декларация имате? Госпожо Ангелова, прощавайте. Заповядайте, господин Ерменков, за декларация от името на групата на „БСП за България“. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато през 2017 г. правителството на ГЕРБ дойде на власт, то формулира пет приоритета в областта на енергетиката. Тези приоритети бяха онзи план минимум, който правителството трябваше да изпълни, за да може четири години по-късно да каже: всичко обещано е изпълнено, но, за съжаление, това не е така. Нека да припомня кои са те. Най-важният и пръв приоритет на Министерството на енергетиката като част от правителствената програма беше – цитирам: „Енергийна сигурност чрез собствен добив, продължаване на проучването на дълбоко в Черно море чрез провеждане на процедура по търсене и проучване на блок „Терес“.“ В момента България няма почти никакъв собствен добив на газ. За целия период от четири години това правителство забави с повече от две години конкурса за блок „Терес“, който уж беше приоритетен, а след това този конкурс бе проведен така, че никой не прояви интерес към него въпреки успешните проучвания в Румъния и Турция и огромните доказани находища там. Втори конкурс за блок „Терес“ така и не бе обявен и така този най-важен и пръв приоритет в областта на енергетиката е провален. Тук е необходимо да се спомене и блок „Хан Аспарух“. Сигурно всички си спомняте екзалтирания премиер, който ни обещаваше да се превърнем в един вид газов гигант по добив на природен газ оттам. Мисля, че никой не е учуден от спихването на тази екзалтация, както впрочем се случи и с всички обещания на Борисов. Вторият най-важен приоритет на това правителство – цитирам пак, е: „Изпълнение на решението на препоръките на Европейската комисия по отношение на „ТЕЦ Марица изток 1“ и „ТЕЦ Марица изток 3“. Нека да припомня, че става дума за прекратяване на заробващите договори с така наречените американски централи. години това правителство не направи нищо за изпълнение на това решение и по този начин натовари със стотици милиони българските потребители в резултат на нежеланието си да докосне тези централи.

Марица изток, АЕЦ „Козлодуй“ и други“. И тук не беше направено абсолютно нищо по този въпрос. Нещо повече, пълната безотчетност продължава, „ТЕЦ Марица изток 2“ продължава да затъва и единствено ние от БСП протегнахме ръка за спасяването ѝ, когато правителството беше готово да я жертва. Четвъртият най-важен приоритет за това правителство и Министерството на енергетиката беше – пак цитирам: „Енергийна сигурност чрез изграждане на интерконектори между България и съседните страни.“ Въпреки десетките показни облитания на някакво си трасе от страна на министър-председателя четири години по-късно няма нито един завършен интерконектор за периода 2017 – 2021 г. Обратно, докато се имитираше уж приоритет към интерконекторите, дадоха приоритет на други проекти – тези, за които се харчат безотчетни пари и за които няма доказателства за икономическата им изгода. Вместо България да има един наистина транзитен газопровод, свързван с източника на природен газ директно, без транзитиращи страни с потребителите, правителството реализира така наречения „Балкански поток“ като уж разширение на собствената преносна газова инфраструктура. Но, първо, този поток днес поради количествата газ, които минават през него, без двете компресорни станции, които още не са готови, е по-скоро ручейче, да не говоря, че е селска бара и, второ, нито едно разклонение няма за най-бедния европейски район – Северозападна България. Вместо азерският газ да влиза през интерконектора с Гърция при Комотини, ние правим виртуални сделки, оскъпяващи го, интерконекторът с Румъния е еднопосочен все още от България към северната ни съседка, интерконекторът със Сърбия при Димитровград все още е на книга, и то не съвсем. Петият най-важен приоритет за това правителство и Министерството на енергетиката бе пълна либерализация на пазара на електроенергия и газ. Пълната либерализация на пазара на електроенергия и природен газ е все още химера и, слава богу, по начина, по който я правите, а това, което е либерализирано, едва ли е в интерес на потребителите. Нещо повече, вместо да се либерализира търговията с природен газ без обсъждане и без никакви мотиви, накарахме всички търговци на природен газ да се лицензират в КЕВР и почти една година цареше хаос, защото не бяха подготвени подзаконовите разпоредби. Вместо либерализацията на електроенергията да доведе до намаляване на цените за бита, което е и причината да се либерализира основно, Вие подготвяте обществото за увеличаване на цените, защото либерализацията за това правителство всъщност е другата дума за снемане на отговорността за сметка на най-бедната част от обществото. Ето така след четири години може да се констатира, че правителството на Борисов не изпълни нито едно от предизборните си обещания, нито един от приоритетите, които беше заложил в своята управленска управленска програма. Пропускам това, което е наложено като АЕЦ „Козлодуй“, защото даже това правителство нямаше начин да го развали. Сега нека да обърнем внимание на това, което ГЕРБ можеше да направи, за да намали тежестта към най-бедните съотечественици в областта на енергетиката. Някой спомня ли си, че ГЕРБ натовари с най-тежките заеми най-голямото дружество в енергетиката ни – БЕХ? БЕХ през 2013-а и 2016 г. емитира съответно 500 млн. евро и 550 млн. евро облигационни емисии. При това, забележете, с годишни лихви от 4,29% и 4,88% и правителството на Република България отказва да изпълни препоръката на Световната банка тези емисии да бъдат изкупени обратно, защото в момента може да се намери капитал с два пъти по-малка стойност. Вместо това, плащаме два-три пъти по-високи лихви на „Сити“, българската банкова система има милиарди, които би могла да даде, и под 2%. Всъщност правителството на Бойко Борисов реши, че това е начинът, по който ние всички ще можем да плащаме тези лихви. Едва ли е трудно да се сметне, колко биха могли да бъдат комисионите за едно такова решение от над милиард евро емисии. Само от правилното със съответните компенсации прекратяване на дългосрочните договори с американските централи нашето общество щеше да спечели стотици милиони левове за последните години, които щяха да доведат до намаляване на сметките и за ток, и за парно. Къде отиват парите сега? За заплащане на лихви и застраховки, за огромните печалби на собствениците, които отдавна са изплатили инвестициите си, и за заплащането на консултантски и други възнаграждения, които не следва да се дължат. Какво друго ни завеща ГЕРБ? Вече една година управляващите не могат да изберат най-важния човек в енергийния ни сектор – нов председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, едновременно с това добавят нови и нови задачи на Комисията, която и сега има трудности да изпълнява дейността си. Налице е пълно абдикиране от проблемите на сектора и пълна липса на визия за приоритетите на отделните подсектори. Знаете ли, че по Устройствения правилник на Министерството на енергетиката има трима заместник-министри, и знаете ли, че в продължение на години Министерството има само един? Каква по-ясна демонстрация на пълната липса на политически и административен капацитет, което, за съжаление, води до огромни забавяния на администрацията и до загуби за нашето общество. При тази липса на административен капацитет можем да си обясним и защо въпросът за милиарди левове инвестиции и за десетки години напред се вземат без никакъв дебат. Някой видя ли една страница анализ защо затваряме „Белене“ – в кавички, разбира се, затваряме? Някой видя ли анализ на това какво се случва след десет години проучване в Черно море? Някой подготви ли стратегически документ за ролята на България в зелената сделка? Някой мисли ли за оцеляването на комплекса „Марица-изток“ и за превръщането му в зелена точка на картата на Европа без загуба на нито едно работно място? Има ли алтернатива на това безотговорно управление? Да, има и ние от БСП я предлагаме. Тя включва: На първо място, спасяване на българската ядрена енергетика, защото до там сме го докарали; изграждане на нова атомна централа с проучване и продължаване на възможностите на площадката на „Белене“; поддържане и развитие на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Не изключваме и проучване на възможностите за внедряване на малки модулни реактори, когато те се появят и станат реалност. Второ, спасяване на комплекса „Марица изток“, защото въпреки огромното изоставане, спасяването на комплекса следва да се превърне в общонационална задача. Тук имаме конкретни предложения, това число и чрез финансиране от Зелената сделка, в това число и чрез гарантиране максимално използване на мариците до тяхната мощност, която може да бъде гарант за нашата национална сигурност и за енергийната ни сигурност – знаете какво се случи сега, когато отпадна V блок за известно време от енергийната система на България, превръщането на комплекса е пример за нови зелени инвестиции и така нататък, и така нататък. Трето, това е либерализацията, но с мисъл за хората, за да не забравяме, че тя се прави, за да могат хората да получават по-ниски цени при избягване на монополни такива. тази връзка най-спешно се очертава определянето на така наречените енергийно зависими потребители и разработване на мерки за гарантиране на непрекъснати и достъпни доставки на енергия за тях. Четвърто, подкрепа на ВЕИ производителите, продължаване политиката за развиване на тези мощности, но с детайлно отчитане на въздействието им върху стабилността на енергийната система и ценовата поносимост. Пето, фокус върху природния газ и изготвяне на национална дългосрочна програма за стимулиране на индустриалното и битово потребление на газ и продължаване на работата по разнообразяване на трасетата и източниците на доставки на пазарен принцип. Петата точка е огромен скок на енергийната ефективност, защото с този закон, който променяме сега, няма да го постигнем. Шесто, евтина и модерна топлофикационна услуга с промяна на онези подзаконови

от тази трибуна да се говорят неистини. Знам, че е практика да Ви се казва, че трябва да вземете отношение. Разбира се, Вие не знаете какво може да се каже в една декларация, но когато тази практика вече се наслагва, това започва да вреди върху имиджа на Народното събрание. Може би трябва да се намери някакъв подход от гледна точка на тези неистини и хората, които ги казват. Затова се обръщам към Вас, защото въпросът за предизборната кампания и навлизането ѝ в залата вече започва да нагнетява тези неистини от трибуната и започват да тежат

госпожо Председател, Ви призовавам да намерим механизъм, по който да бъдат санкционирани хората, които говорят тези неистини, защото бяха казани много неистини в тази декларация. Мога да говоря много, но, за съжаление, процедурата не ми позволява, и бих Ви призовал именно да намерим такава форма. Благодаря.

все пак това е трибуната на Народното събрание и всеки може да изразява мнения. Имате възможности по различни процедури и Вие да отговаряте. Госпожо Ангелова, заповядайте да ни запознаете с Доклада за второ четене на Закона за кредитните институции, № 002-01-56. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Преди да представя Доклада, моля да подложите на гласуване процедура за допуск в залата на госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, госпожа Росица Петкова – началник-отдел „Регулация на финансовите пазари“, и Атанас Иванов – от Българска

внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 13 януари 2021 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение от народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така: „(3) Кредитна институция, чиято дейност се урежда от специален закон, прилага и изискванията на този закон, на Регламент

По § 1 има предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1, който става § 3: „§ 3. чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Европейската комисия и Европейският банков орган (ЕБО) се уведомяват за всеки закон по ал. 1, т. 2, който изрично позволява на предприятие, различно от кредитна институция, да извършва публично привличане на влогове и други възстановими средства, от органа на който е възложен контрола по изпълнението на съответния закон.“

ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя по принцип предложението за § 2 и подкрепя за параграфи 4 и 5. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 2, 4 и 5: „§ 2. В чл. 3а се създава ал. 10: „(10) За вписване в регистъра, издаване на удостоверения и извършване на промени във вписаните обстоятелства се заплащат такси на БНБ по ред и в размери, определени в наредбата по ал. 1.“

какво гласуваме. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 2, 4 и 5 – това гласуваме в момента: създадени нови параграфи и текста на вносителя за § 2, който става § 6. Явно има някаква техническа грешка в протокола, който ни е представен. Ще следим докладчика. Ако има някъде друга неточност, ще прекъснем и ще

„деловата дейност“ се заменят с „дейността“. 2. В т. 4 се създава изречение второ: „Когато кредитна институция е част от група се прилага и описание на организационната структура на групата, включително идентифициране на предприятията майки, финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност в групата.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 8.

Алинея 1 се прилага и за финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, различни от тези по ал. 1, спрямо които БНБ упражнява надзор на консолидирана основа. (3) За издаване на одобрение финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност предоставя на БНБ следното: 1. описание на организационната структура на групата, част от която е финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, като ясно се посочват неговите дъщерни дружества, а когато е приложимо – предприятията майки, както и местоположението и предметът на дейност, извършвана от всеки субект от групата; 2. информация относно овластяването на най-малко две лица, които управляват и представляват финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, и за спазването на изискванията по чл. 96; информация относно спазването на изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 7, изречение първо, и т. 8, чл. 14, ал. 3, т. 6 и т. 10 – 12 по отношение на акционерите и съдружниците, които притежават квалифицирано дялово участие, а в случай че няма такива акционери – за 20-те най-големи акционери или съдружници; 4. описание на вътрешната организация и разпределението на задачите в рамките на групата; 5. друга информация, която е необходима на БНБ за извършване на оценките по ал. 5 и 6. и 6. (4) Информацията по ал. 3 се предоставя на БНБ и когато финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност е със седалище в Република България, но БНБ не е консолидиращ надзорен орган. (5) Българската народна банка издава одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1. вътрешните правила и разпределението на задачите в рамките на групата осигуряват спазването на изискванията на този закон и Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирана основа и са ефективни с цел: а) координиране на всички дъщерни дружества на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, включително чрез подходящо разпределение на задачите между дъщерните институции; б) предотвратяване или управление на конфликти в рамките на групата; в) прилагане на политики за цялата група, приети от финансовия холдинг майка или финансовия холдинг майка със смесена дейност в рамките на групата; 2. организационната структура на групата, от която е част финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, не възпрепятства или не затруднява по друг начин ефективния надзор върху дъщерните институции или институциите майки, за изпълнение на задълженията им на индивидуална и консолидирана основа, като при оценката на този критерий се взема предвид: а) позицията на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност в групата на няколко нива; б) структурата на собственост; в) ролята на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност в рамките на групата; 3. спазването на изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 7, изречение първо, и т, 8, чл. 14, ал. 3, т. 6 и т. 10 – 12 по отношение на акционерите и съдружниците, които притежават квалифицирано дялово участие, и чл. 96. банка освобождава от задължението за получаване на одобрение финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1. основната дейност на финансовия холдинг е придобиването на дялови участия в дъщерни дружества или, при финансов холдинг със смесена дейност смесена дейност – основната дейност по отношение на институциите или финансовите институции в групата е придобиването на дялови участия в дъщерни дружества; 2. финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност не е определен като субект за преструктуриране в която и да било от групите за преструктуриране на групата в съответствие със стратегията за преструктуриране, определена от БНБ като орган за преструктуриране съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции на кредитни институции и инвестиционни посредници или от друг компетентен орган за преструктуриране; 3. дъщерна кредитна институция е определена като отговорна за спазването на изискванията от групата на консолидирана основа, като са ѝ предоставени всички необходими средства и права за ефективното изпълнение на тези задължения; 4. финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност не участва във вземането на управленски, оперативни или финансови решения, засягащи групата или нейните дъщерни дружества, които са институции или финансови институции; не съществуват пречки за упражняването на ефективен надзор върху групата на консолидирана основа. (7) Финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност по ал. 6 не се изключва от обхвата на пруденциалната консолидация по този закон и Регламент (ЕС) № (8) Българската народна банка, когато е консолидиращ надзорен орган, следи текущо за спазването на условията по ал. 5 и 6. Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност предоставят на БНБ информацията, която е необходима за текущо наблюдение на организационната структура на групата и спазването на условията по ал. 5 и 6. 5 и 6. (9) Българската народна банка, когато е консолидиращ надзорен орган, предоставя информацията по ал. 8 на компетентния орган на държавата членка, в която е учреден финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност. (10) Когато БНБ установи, че условията по ал. 6 вече не са спазени, тя изисква от финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност да подаде заявление, към което са приложени необходимите документи, за издаване на одобрение в съответствие с ал. 3. (11) Българската народна банка взема решение за издаване на одобрение или отказва издаване на одобрение в 4-месечен срок от от получаване на заявлението или ако е непълно – от получаването па цялата информация по ал. 3, но не по-късно от 6 месеца от получаване на заявлението. (12) Българската народна банка мотивирано отказва издаване на одобрение, ако: прецени, че не е спазено някое от условията по ал. 5; 2. представените от финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност документи съдържат непълна, противоречива или недостоверна информация; 3. не са представени в определения срок допълнително поисканите документи, необходими за извършване на преценката дали са налице условията по ал. 5. (13) Едновременно с отказа БНБ може да наложи надзорни мерки по чл. 103б. 103б. (14) Когато издаването на одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност е свързано с издаване на одобрение за придобиване на квалифицирано дялово участие от компетентен орган на друга държава членка, БНБ си сътрудничи с този орган. Чл. 35б. (1) Когато е консолидиращ орган, но седалището на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност е в друга държава членка, БНБ изготвя оценка за спазването на условията по чл. 35а, ал. 5, 6 и 10, и за наличието на основания за прилагане на мярка по чл. 103б, и я изпраща на компетентния орган по седалището на финансовия холдинг и финансовия холдинг със смесена дейност с цел постигане на съвместно решение. (2) Съвместното решение се взема в срок два месеца от получаването на оценката от компетентния орган по ал. 1. (3) Ако поради разногласие не може да бъде постигнато съвместно решение в срока по ал. 2, въпросът се отнася за разглеждане от ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган

ЕБО. (4) В случаите по ал. 3 БНБ и компетентният орган по ал. 1 вземат съвместно решение в съответствие с решението на ЕБО. (5) Съвместните решения по ал. 2 и 4 се мотивират и се предоставят от БНБ на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност. Чл. 35в. Когато БНБ не е консолидиращ надзорен орган, но седалището на финансовия холдинг майка от държава членка, финансовия холдинг майка със смесена дейност от държава членка, финансовия холдинг майка от Европейския съюз или финансовия холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз е в Република България, БНБ участва при вземането на съвместно решение с консолидиращия надзорен орган за издаване на одобрение на холдинга, освобождаване от задължението за получаване на одобрение и прилагане на надзорни мерки. (2) Решението по ал. 1 се взима в срок два месеца от получаването на оценката на консолидиращия надзорен орган за спазването на условията за издаване на решението. (3) Ако поради разногласие не може да бъде постигнато съвместно решение в срока по ал. 2, въпросът се отнася за разглеждане от ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

или съвместно решение относно финансов холдинг със смесена дейност по чл. 35а – 35в, когато БНБ е консолидиращ надзорен орган или компетентен орган по седалището на финансовия холдинг със смесена дейност, но не е координатор, определен в съответствие с чл. 14 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, се изисква съгласието на координатора. (2) Когато БНБ е определена за координатор съгласно чл. 14 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, но не е консолидиращ надзорен орган за съответния финансов холдинг със смесена дейност, който не е със седалище в Република България, БНБ участва при вземането на решенията или съвместните решения по ал. 1 като координатор. (3) При разногласия при вземането на решение или съвместно решение, в случаите по ал. 1 и 2, въпросът се отнася съответно до ЕБО или Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Решенията по ал. 1 не засягат задълженията по Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати или съответното национално законодателство, въвеждащо Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Решението за отнемане на лиценза се взема своевременно след установяване на неплатежоспособността“. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 БНБ задължително отнема издадения лиценз на банка при направена констатация по чл. 51а

„както и комбинираното изискване за буфер“. 2. В ал. 3 се създава т. 4: „4. ограниченията, приложими при установено неизпълнение или за предотвратяване неизпълнението на буфера на отношението за ливъридж по чл. 92, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013.“ 3.

§ 20. В чл. 56, ал. 2 се създава изречение второ: „Българската народна банка не носи отговорност за вреди във връзка със съхраняваната в системата информация, предоставяна от институциите по ал. 1.“ 1.“ § 21. В чл. 56а, ал. 2 се създава изречение второ: „Българската народна банка не носи отговорност за вреди във връзка със съхраняваната в системата информация, предоставяна от институциите по ал. 1.“

Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 26: „§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 1 думите „персонални промени в“ се заменят с „промени в състава на“.

на едно или повече лица от състава на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет преди изтичане на мандата, за който са избрани, както и оттегляне на упълномощаването на прокурист, се вписва в Търговския регистър след представяне на данни за извършеното уведомление по ал. 1, т. 1. т. 1. (5) Измененията в устава се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ. Българската народна банка издава или отказва издаване на одобрение в срок от 30 работни дни от уведомяването. (6) Българската народна банка отказва издаване на одобрение, ако измененията в устава противоречат на този закон, актовете по прилагането му и актове на БНБ.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17,

а в началото на изречение второ се добавя „Обхватът“ и се поставя запетая.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 29: „§ 29.

представят на БНБ консолидираните финансови отчети на групата, в която участват.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 30: „§ 30. В чл. 76 ал. 6 се изменя така: „(6) срок от 30 работни дни от получаване на искането за съгласуване и всички необходими документи БНБ не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитори е съгласувано.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 31.

текстовете са съгласно Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов § 30 с текст по Доклада на Комисията, както и текст на Комисията за параграфи 20, 21 и 22, които стават съответно параграфи 31, 32 и 33. Гласували

чл. 80 се създава ал. 8: „(8) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигуряват необходимите документи, информация и съдействие, изисквани при осъществяването на банковия надзор, както и да се въздържат от действия, които биха могли да попречат на неговото провеждане.“ Параграфи 24, 25, 26 и 27 са подкрепени от Комисията по вносител, като се преномерират и стават параграфи 36, 37, 38 и 39.

Подлагам на гласуване следните текстове: текст на вносителя за § 23, който става § 34; предложението на Комисията за създаване нов § 35 с текст по Доклада на Комисията; текста на вносителя за параграфи 24, 25, 26 и 27, които стават съответно параграфи 36, 37, 38 и 39; текста на вносителя за § 28, който става § 40 с предложението за редакционни поправки, направени от Комисията; текста на вносителя за § 29, който става § текста на вносителя за § 30, който става § 42 с предложенията за заместване в текста, направен от Комисията; текста на вносителя за § 31, който става § 43 с предложенията за заместване в текста, направени от Комисията.

който става § 49: „§ 49. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Със споразуменията на консолидиращия надзорен орган може да бъдат възложени допълнителни надзорни задачи, както и да бъдат предвидени процедури за вземане на решения и за сътрудничество с другите компетентни органи.“ 2. В ал. 2 и 3 думата „надзорен“ се заличава. 3. Създава се ал. 5: „(5) Българската народна банка сключва писмени споразумения по ал. 1 и за целите на надзора на консолидирана основа спрямо финансов холдинг

В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение първо се изменя така: „Членовете на управителния и контролния орган, както и лицата, оправомощени да управляват и представляват финансов холдинг или финансов холдинг

със смесена дейност, за който действат еквивалентни разпоредби на този закон и на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, включително за рисково базиран надзор, може след консултация с компетентните органи за надзор над дъщерните дружества на холдинга да прилага за този холдинг само разпоредбите на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. (2) Българската народна банка, когато упражнява надзор на консолидирана основа върху финансов холдинг със смесена дейност, за който действат еквивалентни разпоредби на този закон, Кодекса за застраховането или съответното законодателство на държава членка, включително за рисково базиран надзор, може по споразумение с компетентния орган за надзор в застрахователния сектор да прилага за този холдинг само разпоредбите на закона, който се отнася до най-значимия финансов сектор, определен съгласно чл. 3, ал. 4

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 32, който става § 44 с предложението за заместване, направено от Комисията; текста на вносителя за параграфи 33, 34 и 35, които стават съответно 45, 46 и 47; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 36, който става §

Комисията подкрепя предложението.

нарушаване или заобикаляне разпоредбите на този закон, на пряко приложимите актове на Европейския съюз, за прилагането на които са възложени правомощия на БНБ, включително на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на актове на БНБ“;

103а, ал. 1 на консолидирана основа; 20. икономическата стойност на капитала на банката спада с повече от 15 на сто от капитала ѝ от първи ред в резултат на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, предвидена в шестте шокови сценария за надзорни цели, съгласно наредбата по чл. 73, ал. 6 и акта на Европейската комисия по чл. 98, параграф 5а от Директива 2013/36/ЕС; 21. нетният лихвен доход на банката спадне значително в резултат на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, предвидена в двата шокови сценария за надзорни цели, съгласно наредбата по чл. 73, ал. 6 и акта на Европейската комисия по чл. 98, параграф 5а от Директива 2013/36/ЕС; 22. прилагането на ограниченията по чл. 39, ал. 3, т. 3 води до незадоволително подобрение на базовия собствен капитал от първи ред; 23. нарушение на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения по чл. 70 или 70а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.“ 2. В точка 5 се изменя така: „5. изиска от банката да притежава собствен капитал, надвишаващ изискванията, установени с наредбата по чл. 39, ал. 2 и в Регламент (ЕС) № 575/2013“; в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „включително на риска при възложени на външен изпълнител дейности“; в) създава се нова т. 20: „20. изиска предоставяне на допълнителна отчетност или на по-кратки интервали, включително за капиталовите и ликвидните изисквания и изискванията за ливъридж“;

Алинея 2, т. 20 се прилага само когато: 1. надзорната мярка е подходяща и пропорционална по отношение на целта, за която се изисква информацията; 2. исканата информация не е същата или по същество същата като вече предоставена по друг начин на БНБ, извън случаите когато вече е предоставена в различна форма или на различно ниво на детайлност, което дава възможност на БНБ да изготви информация със същото качество и надеждност като информацията, която би получила от банката като допълнителна информация. (8) В случаите по ал. 1, т. 20 и 21 БНБ може да приложи мярка по ал. 2 или да определи допускания за моделиране и параметри, различни от посочените в акта на Европейската комисия по чл. 98, параграф 5а от Директива 2013/36/ЕС, които да бъдат приложени от банката при изчислението на икономическата стойност на капитала, съгласно наредбата по чл. 73, ал. 6. Българската народна банка може да не прилага мярка по изречение първо, когато въз основа на прегледа и оценката по чл. 79в установи, че управлението на лихвения риск, произтичащ от дейността в банковия портфейл,

случаите по ал. 2 и 3, когато издаденият в изпълнение на искането на БЦБ индивидуален административен акт би засегнал неблагоприятно правата на адресата, адресатът се уведомява за подготвяния акт, неговото основно съдържание, основни факти, съображения и правни основания. Адресатът може да изрази писмено становище по фактите, съображенията и правните основания, в срок от 14 дни от датата на уведомяването, а в случаите на издаване на лиценз, отнемане на лиценз, придобиване на квалифицирано дялово участие, както и при особени обстоятелства срок от три работни дни от датата на уведомяването. Уведомлението се връчва на адресата по реда на чл. 151, ал. 7. приложи ал. 6, когато, за да се предотврати значителна вреда за финансовата система, е необходимо неотложното издаване на индивидуален административен акт. В този случай адресатът има право да изрази писмено становище по фактите, съображенията и правните основания по акта в срок от 14 дни от датата на неговото получаване. С оглед становището на адресата и при искане на БЦБ и в пълно съответствие с него, БНБ преразглежда акта, като може да го потвърди, измени, отмени или замени с нов акт.“

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 42, който става § 54; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 43, който става §

редакционните поправки в текста, предложени от Комисията; текста на вносителя за § 46, който става § 58, с предложенията за заместване в текста, направени от Комисията, както и текста на вносителя за § 47, § 48 които стават съответно § 59, § 60 и § 61; предложението на Комисията за създаване на нов § 62 с текст по Доклада на Комисията и текста на вносителя за § 50, който става § 63, с предложението за заместване

от 12 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширяването на обхвата и изменянето на вътрешнорейтинговия подход и на усъвършенствания подход за измерване, Регламент (ЕС) № 1031/2010, актовете по прилагането им и други относими пряко приложими актове на Европейския съюз“. 2. В ал. 7, изречение първо съюзът „или“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „или чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива“.“

поднадзорна група, извън случаите по чл. 121б, ал. 6, би засегнал неблагоприятно правата на адресата, адресатът се уведомява за подготвяния акт, неговото основно съдържание, основни факти, съображения и правни основания. Адресатът може да изрази писмено становище по фактите, съображенията и правните основания, в срок от 14 дни от датата на уведомяването, а при особени обстоятелства – в срок от три работни дни от датата на уведомяването. се връчва на адресата по реда на чл. 151, ал. 7. (2) Българската народна банка може да не приложи ал. 1, когато, за да се предотврати значителна вреда за финансовата система, е необходимо неотложното издаване на индивидуален административен акт. (3) Алинеи 1 Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато с акта се определят задължения, които: 1. възпроизвеждат изрични разпоредби на закона, които адресатът трябва да спазва; 2. са свързани с искане за представяне на информация по чл. 80.“ 80.“ § 67. В чл. 152 се създава ал. 9: „(9) На лице, което възпрепятства БНБ, подуправителя, ръководещ Управление „Банков надзор“ или надлежно упълномощени от тях служители при осъществяване на надзорни правомощия, се налага: 1. когато е физическо лице – глоба от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 12 000 лв.; 2. когато е юридическо лице – имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 200 000 до 500 000 лв.“

– 57: „53. „Орган за преструктуриране“ е орган за преструктуриране съгласно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 54. „Група от трета държава“ е група, чието предприятие майка е със седалище в трета държава. 55. „Неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията“ е политика за възнагражденията, основана на равно заплащане на мъжете и жените за еднакъв или равностоен труд. 56. „Институция“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“ 57. „Анонимизирана информация“ е информация, която съобразно съществуващите най-добри практики е изменена с цел максимално ограничаване на риска от пряко или непряко идентифициране на лицата, за които се отнася.“ В т. 2 – § 1а, в текста преди т. 1 думите „кредитна институция майка в държава членка“, „кредитна институция майка от ЕС“ да се заменят с „кредитна институция майка от Европейския съюз“.“

холдинги майки и финансовите холдинги майки със смесена дейност, извършващи дейност към 27 юни 2019 г., подават заявление за одобрение по чл. 35а. 35а. (2) Ако финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност не подаде заявление в срока по ал. 1, БНБ прилага надзорни мерки по чл. 103б. (3) В срока по ал. 1 БНБ може да упражнява всички надзорни правомощия, които са ѝ възложени с този закон, спрямо финансовите холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, които подлежат на одобрение по чл. 35а, за целите на надзора на консолидирана основа.“ основа.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 71: „§ 71. Група от трета държава, на която общата стойност на активите в Европейския съюз към 27 юни 2019 г. е равна на или по-голяма от 40 милиарда евро, трябва в срок до 30 декември 2023 г. да има едно или две междинни предприятия майки от Европейския съюз, в съответствие с чл. 101а.“

в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „нито едно от дъщерните й дружества не е кредитна институция, лицензирана в държава членка, и няма други дъщерни дружества инвестиционни посредници“; вв) точка 3 се изменя така: „3. предприятие майка на два или повече инвестиционни посредника, лицензирани в Република България и в една или повече други държави членки, е един и същ финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка от Европейския съюз, финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз или финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, в групата няма кредитна институция, лицензирана в държава членка, и инвестиционният посредник с най-голямо балансово число в групата е този, който е лицензиран в Република

лицензиран в Република България, е с по-голямо балансово число от другите инвестиционни посредници.“; б) алинея 2 се изменя така: „(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4, когато комисията осъществява надзор на индивидуална основа над повече от един инвестиционен посредник, лицензирани в Република България, в рамките на групата, комисията осъществява и надзор на консолидирана основа, когато сумата на балансовите числа на инвестиционните посредници, лицензирани в Република България, е по-голяма от сумата на балансовите числа на инвестиционните посредници, обект на надзор на индивидуална основа от всеки от другите компетентни органи.“; алинеи 3 и 4 се отменят; г) в ал. 5, в изречение първо думите „условията по“ се заличават, накрая се добавя „или необходимостта да се гарантира непрекъснатост

В чл. 258, ал. 3, т. 4 думите „чл. 103, ал. 8“ се заменят с „чл. 103, ал. 10“.“ По § 58 има предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на

предложението на Комисията за създаване на параграфи 65, 66 и 67, които са с текст по Доклада на Комисията; текста на вносителя за § 52, който става § текста на вносителя за § 53, който става § 69 с редакционните поправки, предложени от Комисията в текста на параграфа; текста на вносителя с наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 54, който става §

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 57, който става § 74; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 58, който става §

ал. 1 след думата „Конституцията“ се добавя „или Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка“. § 79. В Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

регулаторни технически стандарти за определянето му“ се заменят със „съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (ОВ, ...).“ Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 80: „§ 80.

Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 77, 78 и 79 с текст съгласно Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов § 80, съгласно Доклада на Комисията; и редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 60 и 61, които стават съответно

„Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

„(13) При прегледа и актуализацията на плана по ал. 12 органът за преструктуриране определя крайните срокове за изпълнение на изискванията, определени съгласно чл. 70 или 70а, или съгласно чл. 69а, ал. 7 – 10, съответно чл. 69а, ал. 11 – 13, или чл. 69а, ал. 16, като взема предвид срока за изпълнение на препоръката на компетентния орган за допълнителен собствен капитал по чл. 79г, ал. 3 от Закона за кредитните институции.“

1. Алинея 3 се отменя. 2. В ал. 4, в текста преди т. 1 думите „мерки за преструктуриране на“ се заменят с „мерки за преструктуриране, които се предвижда да бъдат предприети спрямо“.

създава се нова т. 2: „2. действията по преструктуриране, които се предвижда да бъдат предприети спрямо субектите за преструктуриране от всяка група за преструктуриране, когато групата включва повече от една група за преструктуриране, както и последиците от тези действия за другите субекти, от същата група за преструктуриране, и за другите групи за преструктуриране;“ в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „субектите от групата“ се заменят със „субектите за преструктуриране“, а думите „някои субекти от групата, или на определени субекти от групата“ се заменят с „няколко субекта от групата, или на определени субекти от групата, или на групи за преструктуриране“; г) досегашните т. 3 и 4, стават съответно т. 4 и 5; д) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така: други действия, които съответните органи за преструктуриране възнамеряват да предприемат по отношение на субектите във всяка група за преструктуриране;“ е) досегашната т. 6 става т. 7.

„Всяко самостоятелно решение по ал. 4 се мотивира, съдържа основанията за несъгласието с предложения план за преструктуриране на групата и отчита мненията и възраженията на другите органи за преструктуриране и на компетентните органи.“ органи.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9, като предлага в т. 1, изречение второ да се измени така: „Самостоятелното решение се мотивира, съдържа основанията за несъгласието с предложения план за преструктуриране на групата и отчита мненията и възраженията на другите органи за преструктуриране и на компетентните органи.“

Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на Закона, както и текста на вносителя за параграфи 1, 2 и 3; предложението на Комисията за създаване на нов § 4 с текст

за § 8, който става § 9 с предложението за редакционни поправки в текста; текста на вносителя за § 9, който става § 10 с предложението за заместване в текста; редакцията, предложена в текста

а след думите „по отношение на групата“ се поставя запетая и се добавя „а също и спрямо групите за преструктуриране, когато групата се състои от повече от една група за преструктуриране“.; 2. В т. 6, нова ал. 6 думите „чл. 70 и 70а“ да се заменят с „чл. 70 или 70а“;

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за параграфи 10 и 11, които стават съответно

текста на вносителя за § 13, който става § 14 с редакционните поправки, предложени от Комисията;

„Прекратяване на институция или субект, който не е обект на действие по преструктуриране Чл. 51а. Институция или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, за което органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 е направил констатация, че са изпълнени условията по чл. 51, ал. 1, т. 1 и 2, но предприемането на действие по преструктуриране не би било в обществен интерес съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3, се прекратява чрез производство по несъстоятелност, ликвидация или по съответния ред, съгласно приложимото законодателство.“

когато за дружеството са изпълнени условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1. (3) Когато дъщерните дружества на холдинг със смесена дейност са притежавани пряко или косвено от междинен финансов холдинг, в плана за преструктуриране на групата междинният финансов холдинг се посочва като субект за преструктуриране. За целите на преструктурирането на групата съответният орган за преструктуриране може да предприема действия по преструктуриране

не отговаря на условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1, съответният орган за преструктуриране може да предприема действия по преструктуриране спрямо него, при условие че: 1. дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 или 5 е субект за преструктуриране; 2. едно или няколко от дъщерните дружества на дружеството по т. 1, които са институции, но не са субекти за преструктуриране, отговарят на условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1, и 3. поради вида на активите и задълженията на дъщерните дружества по т. 2, неизпълнението на задължения от тяхна страна застрашава групата за преструктуриране като едно цяло, и за преструктурирането на дъщерните дружества, които са институции, или за преструктурирането на съответната група за преструктуриране като едно цяло.“

Органът за преструктуриране определя възможно най-краткия срок на спиране на изпълнението по ал. 1, необходим за постигане на целите по ал. 1, т. 3 и 4, който не може да надвишава периода от момента на публикуване на съобщението за спиране в съответствие с чл. 115, ал. 3,

добавя „и чл. 722а“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 26: „§ 26. „§ 26. В глава осма се създава чл. 55а: „Избор на независим оценител Чл. 55а. Редът и условията за избор на независими оценители от органа по чл. 2 за целите на чл. 55 и чл. 106 се определят с наредба на БНБ.“

Чл. 67а. При сделки с финансови инструменти, които изпълняват условията за приемливи задължения по чл. 72а, параграф 1, буква „а“ и параграф 2 и чл. 72б, параграфи 1, 2, 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, продавачът може да извърши продажбата на непрофесионален клиент само ако номиналната стойност на инструмента е не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро и след извършване на оценка за уместност по чл. 78 от Закона за пазарите на финансови инструменти.“

Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 21; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 22; текста на вносителя за параграфи 33,

предложението на Комисията за създаване на нов § 26 с текст по Доклада на Комисията; текста на вносителя за § 25, който става § 27; текста на вносителя за § 26, който става § 28 с предложението

размера на собствения капитал и приемливите задължения на субектите за преструктуриране се включват задължения, които отговарят на условията по чл. 72а, чл. 72б, параграф 1, параграф 2, букви „а – в“ и „д – н“,

Задължение, произтичащо от дългови инструменти с вградени деривати, като структурирани облигации, което отговаря на условията по чл. 72а, параграф 1 и параграф 2,

се включва в размера на собствения капитал и приемливите задължения, когато по отношение на задължението е изпълнено едно от следните условия: 1. главницата на задължението, произтичащо от дълговия инструмент, е известна към момента на емитиране, фиксирана е или е нарастваща и не се влияе от характеристиката на вградения дериват, общият размер на задължението, произтичащо от дълговия инструмент, включително вградения дериват, може да се оцени ежедневно спрямо активен и ликвиден двупосочен пазар за равностоен инструмент без кредитен риск съответствие с чл. 104 и 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013; 2. дълговият инструмент включва договорна клауза, съгласно която размерът на вземането, както при несъстоятелност, така и при преструктуриране на емитента, е фиксиран или нарастващ

Алинея първа да се измени така: „(1) За субект за преструктуриране, за който не се прилага чл. 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и който е част от група за преструктуриране, чиито общи активи надвишават левовата равностойност на 100 милиарда евро,

пет на сто, когато се изчислява като процентен дял от мярката за общата експозиция в съответствие с чл. 69, ал. 2, т.

думите „при определяне на изискването в съответствие с“ да се заменят с „за целите на изчисляване на изискването по“. 2. В ал. 6, изречение първо думата „подходящ“ да се заличи.

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 30, който става § 32 с предложените редакционни поправки от Комисията; текста на вносителя за § 31, който става § 33 с предложените редакционни поправки от Комисията; текста на вносителя за § 32, който става § 34 с предложените редакционни поправки от Комисията; текста на вносителя за § 34, който става § 36 с предложените от Комисията редакционни поправки;

текста на вносителя за § 36, който става § 38 с предложените от Комисията редакционни поправки; текста на вносителя за § 37, който става §

може да бъде обезценено или преобразувано, и се съгласяват да приемат намаляване на главницата или на дължимата сума, преобразуване или обезсилване, които се извършват в резултат на упражняване на тези правомощия от орган за преструктуриране, при условие че това задължение: 1. не е изключено съгласно чл. 66, ал. 2; 2; 2. не е влог, който се удовлетворява по реда на чл. 94, ал. 1, т. 4а от Закона за банковата несъстоятелност; 3. се урежда от законодателството на трета държава, и 4. е емитирано или поето след влизане в сила на този закон. закон. (2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато органът за преструктуриране установи, че може да упражни правомощията за обезценяване и преобразуване по отношение на задълженията по ал. 1, съгласно законодателството на третата държава или обвързващо споразумение, сключено с нея. с нея. (3) Органът за преструктуриране по чл. 2 или 3 може да не прилага ал. 1 спрямо институция или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, за които минималното изискване по чл. 69, ал. 1 е равно на сумата за покриване на загубите, определена съгласно чл. 69б, ал. 2, когато задълженията, които отговарят на условията по ал. 1 и които не включват договорна клауза съгласно ал. 1, не се вземат предвид за целите на това изискване. (4) Когато констатира, че от правна или друга гледна точка е невъзможно да включи договорна клауза съгласно ал. 1 в споразумение или инструмент, задължението по който подлежи на удовлетворяване в производството по несъстоятелност преди задълженията по чл. 94, ал. 1, т. 11 – 15 от Закона за банковата несъстоятелност, институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 уведомява органа за преструктуриране, като посочва класа от задължения и основанията за своята констатация. В този случай изпълнението на задължението за включване на договорна клауза спира от момента на получаване на уведомлението от органа за преструктуриране. (5) Органът за преструктуриране оценява възможността за включване на договорна клауза съгласно ал. 1 в споразумението или инструмента по ал. 1 и последиците от уведомлението върху възможността за преструктуриране на институцията или дружеството ал. 1, т. 3 – 5, като за целта може да изисква от институцията или дружеството допълнителна информация. (6) При достигане до заключение, че от правна или друга гледна точка е възможно включването на договорна клауза съгласно ал. 1 в споразумението или инструмента по ал. 1, органът за преструктуриране взема предвид необходимостта да се гарантира възможността за преструктуриране на институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 и изисква от институцията или дружеството да включи такава договорна клауза. клауза. (7) В случаите по ал. 6 органът за преструктуриране може да изиска от институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да измени своите практики относно прилагането на освобождаването от договорно признаване на споделянето на загуби. (8) Алинеи 4 – 7 не се прилагат за инструменти на допълнителния капитал от първи ред, инструменти на капитала от втори ред и дългови инструменти, с които се създава или признава дълг, когато тези инструменти са необезпечени задължения. (9) Когато органът за преструктуриране при оценката на възможността за преструктуриране по чл. 26 и 27 или по всяко друго време констатира, че в рамките на клас от задължения, който който включва приемливи задължения, размерът на задълженията, които в съответствие с ал. 4 не включват договорна клауза съгласно ал. 1, заедно със задълженията, които са изключени от прилагането на инструмента за споделяне на загуби в съответствие с чл. 66, ал. 2 или които е вероятно да бъдат изключени в съответствие с чл. 67, ал. 1 и 2, надвишава 10 на сто от този клас, той незабавно оценява последиците от това обстоятелство по отношение на възможността за преструктуриране на институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, включително последиците, свързани с риска от засягане на защитните механизми за кредиторите по чл. 105, при прилагане на правомощията за обезценяване и преобразуване на приемливи задължения. (10) Когато въз основа на оценката по ал. 9 органът за преструктуриране достигне до заключение, че задълженията по ал. 1, по отношение на които не е включена договорна клауза съгласно ал. 1, създават съществена пречка пред възможността за преструктуриране, той упражнява правомощията по чл. 29, доколкото е целесъобразно за отстраняване на тази пречка пред възможността за преструктуриране. (11) Задълженията по ал. 1, по отношение на които институция или дружество по чл. 1, ал. 1, т. не включи договорна клауза съгласно ал. 1, или за които, в съответствие с ал. 4 – 10, изискването за такава договорна клауза не се прилага, не се отчитат за целите на изпълнението на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения. (12) Органът за преструктуриране може да изисква от институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да представи правно становище относно възможностите за осигуряване на изпълнението и ефективността на договорната клауза съгласно ал. 1. (13) Когато институция или дружество по чл. 1, не включи в споразумение или инструмент по ал. 1 договорна клауза съгласно ал. 1, това не възпрепятства органа за преструктуриране да упражни правомощията за обезценяване и преобразуване по отношение на задължението, произтичащо от споразумението или инструмента. (14) Въз основа на регулаторните технически стандарти, разработени от ЕБО, органът за преструктуриране може да определи конкретни категории задължения, спрямо които институцията или дружеството по чл. 1, т. 3 – 5 може да прилага констатация, че от правна или друга гледна точка е невъзможно да включи договорна клауза съгласно ал. 1

редакционни поправки; текста на вносителя за параграфи 43, 44 и 45, които стават параграфи 45, 46 и 47;

51, които стават параграфи 51, 52 и 53, с предложените и в трите текста редакционни поправки от Комисията. Гласували